Шановні народні депутати, слава Україні! Шановні народні депутати, як ви всі пам'ятаєте, ми не закривали наше пленарне засідання, тому сьогодні відповідно до прийнятої нами Постанови про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та воєнного стану за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп ми продовжуємо наше пленарне засідання. Шановні колеги… Зараз, перед тим як гімн, я представлю хто у нас є. Шановні народні депутати, у цей складний для нашої держави час в Україні з візитом перебувають наші великі друзі, високоповажні іноземні гості. Голова Сейму Латвійської Республіки пані Інара Мурнієце. Прошу привітати. Спікер Сейму Литовської Республіки пані Вікторія Чмілітє-Нільсен. І голова Рійгікогу Естонської Республіки пан Юрі Ратас. Прошу привітати. Також на пленарному засіданні присутні депутати парламенту Грузії. Прошу привітати. Шановні колеги, ми пишаємося рівнем взаєморозуміння та солідарності між нашими країнами і високо цінуємо вашу послідовну непохитну підтримку незалежності, суверенітету, територіальної цілісності. Шановні колеги, у цей знаковий день за нашою доброю традицією давайте розпочнемо наше засідання з Державного Гімну України.

Шановні колеги, сьогодні 24 березня. Рівно місяць, як Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України. Місяць нашої незламності. Історична істина свідчить, що з народом воювати марно, цілий народ ніколи не переможеш. І український народ доводить цю істину кожен день у непохитній рішучій боротьби проти другої армії світу. Шановні народні депутати, я пропоную вшанувати хвилиною мовчання наших полеглих воїнів-героїв, які у війні з російськими окупантами віддали найдорожче – своє життя, самовіддано захищаючи незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України, демократичні цінності і гідне майбутнє нашої держави у цивілізованому світі. А також вшануймо пам'ять всіх мирних громадян, які були безневинно вбиті російською армією.

Дякую. Прошу сідати. Шановні колеги, ми домовилися на Погоджувальній раді, що ми розпочнемо наше засідання з вітальних слів наших колег спікерів, які сьогодні прибули до України. З великою приємністю я запрошую до слова Голову Сейму Латвійської Республіки вельмишановну пані Інару Мурнієце. Привітаймо.

Пане Руслане, шановні друзі! Я хочу сказати, що я маю превелику честь перебувати тут, у вашому ґурті, за такої грізної доби з цього саме дня. Ми приїхали висловити свою єдність із вами, висловити побратимство і сестринство, що ми почуваємо до українців, також висловити свою любов до України. І також це дуже важливо, що це поклик нашого суспільства, це висловлення почуттів усіх латвійців. Ваші земляки українці приїхали до Латвії, і ми виявляємо свою гостинність, робимо все, що можемо для того, щоб вони почувалися як удома в нашій країні. І це доводить які глибинні зв’язки ми маємо між двома країнами. Шановні колеги, я хотіла би висловити своє захоплення, свій захват українською нацією такої жахливої доби. Ви хоробрі, ви дужі, і за допомогою інших націй ви переможете. Я не маю жодного сумніву, ви переможете, і на хвильку не сумніваюся в тому. Всі тяжкі часи минуть, і ми переможемо, ми здолаємо, раніше чи пізніше перемога буде за нами. Як голова парламенту від мене до пана Руслана, Голови вашого парламенту, я хочу висловити своє захоплення Президентом Зеленським, вашим Прем’єр-міністром, вашим урядом, місцевим самоврядуванням, що дуже додільно, ефективно працюють, не зважаючи на війну. Це справжні герої, герої, що перебувають на своєму місці, тут, в Україні. Але мої колеги і друзі з нашого парламенту, хочу від них висловити захоплення вами, шановні депутати. Не зважаючи на війну, на всі звірства, що коються тут, на українській землі з боку путінського режиму, те, що чинить агресор, парламент працює, збирається, діє, і це є вияв правдивої демократії в українській державі.

певний час тому здавалося, що неможливо, щоб сталася така жахлива війна тут, на європейському континенті, в його серці. Але сталося те, що сталося, і ми не могли собі уявити такого, але це стало нашою справжністю. Ми здолаємо і це, ми переможемо і тут. Ось ми приїхали до вас, ми залишаємося з вами. Ви маєте друзів по балтійських країнах, ви маєте друзів у Європейському Союзі, ви маєте друзів, що зроблять усе, що зможуть, для того, щоб ви мали вступ до Європейського Союзу за скороченою, пришвидшеною процедурою. Ми зробимо все, щоб допомогти Україні. Маю на увазі дуже тяжкі санкції проти Росії, ізоляцію російського режиму як агресивного, це означає політичну єдність з Україною, і це означає практичні речі, це означає практичну допомогу, всяку допомогу збройну і мирну. Це станеться, ми переможемо, перемога буде за нами. Слава Україні! Дякую. Шановні народні депутати з великою приємністю запрошую до слова спікерку Сейму Литовської Республіки вельмишановну пані Вікторію Чмілітє-Нільсен, будь ласка.

панове представники хороброї та гордої нації. Побратими і посестри, ось так ми звертаємося. Тепер до нашої організації литовців 919 року ця стрілецька організацію повстала, щоб боротися за нашу свободу і я приєдналася до неї декілька тижнів тому. Наша країна захоплена так ми називаємо усіх українців, що борються за свою свободу, за свої мрії, за майбутнє своїх дітей. Минув місяць відколи почалася брутальна навала Росії проти чудової України. Це вже призвело до тяжких руїн, але поза тим це дало надзвичайну муку, страждання мільйонів людей. Я маю чотирьох синів і серце розривається, коли я бачу малюків у сховищах, що ховаються від бомб, матерів, що біжать із розорених розорених домівок і також останній поцілунок людей, що розлучаються через війну. Я тиждень тому відвідала українське жіноцтво, що прибуло до Литви і вони поділилися своїми історіями, я бачила смуток і біль у їхніх очах, це справді так. Але мене здивувало не це, мене здивувала їхня рішучість, їхня відданість власній країні. Незламний дух, що відгукується в серцях багатьох литовців, у моєму власному серці, тому що я маю походження полтавське також між іншим – це кров моїх предків стукає у моє серце. Але сьогодні я стою перед вами найперше, як політик і я обіцяю, що моя країна зробить усе, що зможе для того, щоб надати допомогу біженцям, що втікають від жахів війни. Це наш обов’язок, це те, що ми вам боргуємо, тому що ви не просто відбиваєте напад брутального агресора, що важить на ваші міста і села. Непросто виявляєте дива мужності і сили нащодень. Але боротьба, українська боротьба за свободу – це боротьба за нашу спільну свободу і спільне майбутнє Європи. Європа це розуміє. Путінський план, можливо, був поділити Європу, поділити і завоювати, але це має протилежний наслідок. нас об’єднала. Європа не була ніколи такою об’єднаною вже давно. Так, нам треба більше. Якщо міжнародна громада не може закрити небо на Україною, то принаймні ми могли б тепер дати дуже демократична європейська країна має найбільші перемоги і це - страхіття, що відвідує путінські сни. Від наших трьох Балтійських країн ми можемо сказати, що ми об’єдналися і діємо спільно, ми будемо повсякчас вимагати відсічі, відповіді брутальному агресорові для того, щоб застерегти Ми маємо далі надавати матеріальну істотну допомогу в обороні, дипломатиці, економіці і в гуманітарній допомозі. Водночас нам не слід забувати за прийдуще, за потребу на те, щоб відтворювати, вибудовувати Україну. ми будемо виступати за план відбудови, схожий на колишній "План Маршалла", для того, щоб знову постала оновлена посилена економіка України. Україна зробила свій вибір Це не можна ставити під сумнів. І коли агресор висуває ультиматуми проти такої країни – це не просто анахронізм тяжкий і небезпечний нашої історії, це і зламання міжнародного права, це злочин, це не просто відповідальність політичних провідників. Я переконана, що наші лідери, врешті-решт, подивляться просто у вічі наслідкам. А ті, хто це скоїв, мають відповідати за це у повноті закону. Ті, хто активно не протестував, хто підтримував навіть агресію, мають також подивитися у вічі наслідкам війни і нести свою відповідальність. Байдужість до агресії – це, власне, підтримка власне, підтримка тої агресії. Брати і сестри, цілий місяць ви боролися, і ви завоювали серця усіх народів світу. Ви показали, що це таке, коли воля в крові, свобода в крові. Ви показали, що таке віддати все, що змога, на користь країни, зробити все, що змога. І ми зробимо все, що змога з нашого боку. Ми разом, ми стоїмо з вами пліч-о-пліч. Я переконана, що Україна переможе. Слава Україні! Дуже дякую, дорога Вікторіє. Шановні народні депутати, я з великою приємністю запрошую до слова Голову Рійгікогу Естонської Республіки вельмишановного пана Юрі Ратаса. Будь ласка, пане Юрі.

Шановний пане Руслане, шановні колеги, дорогі друзі! Для мене превелика честь від усіх наших балтійських країн країн виступати на цій сесії, коли минув саме один місяць від початку російського нападу на Україну. Ми всі з превеликим захватом споглядаємо вашу мужність. Україна виграє війну тому, що ви любите свою країну, ваш народ і вашу свободу. 24 лютого рано-вранці естонці прокинулися, щоб 104-у річницю проголошення нашої незалежності відсвяткувати. Ми думали, що це буде радісний, святковий день, сповнений радощів. Натомість о 4-й ми прокинулися і дізналися, що Росія почала повномасштабну війну проти України.

в середині Європі, країна в центрі Європи, велика європейська країна має боротися за свою цілісність і незалежність. Ми стоїмо пліч-о-пліч з українцями у цій боротьбі.

Весь світ вчиться від вашої стійкості, і ми підтримуємо цілковите ембарго, торгівельне ембарго проти Росії. Міжнародна підтримка України безпрецедентна вже і так, але вона має стати ще більшою, на довший період. Україна виграє війну, російська потуга зазнає поразки, їх виженуть з української землі, українська незалежність у повній відновиться. Ми матимемо відбудовувати міста,

Україна заслуговує, ви заслуговуєте на те, щоб стати за кандидата офіційного, ваша країна має стати офіційним кандидатом до вступу Шановні друзі, є такий вислів, що " темрява найбільша перед

Шановні друзі, шановні колеги, шановний Руслане, у мене була нагода відвідати Україну на початку лютого місяця цього року.

ці слова, я повторюю цю обіцянку. Ось, Руслан, ось ця велика цікава картина, яка дає вам можливість подивитися на велику естонську підтримку України. Слава Україні! Шановні колеги, давайте ще раз подякуємо нашим вельмишановним гостям за участь в пленарному засіданні Верховної Ради України за тверду і непорушну підтримку України у ці важкі часи. Приємно знати, що дружні країни завжди поруч. Особливо я хочу подякувати Інарі і Вікторії за їхню мужність бути тут. Дуже дякую, друзі! Спасибі.

Дякуємо, Денисе Анатолійовичу, за все! Шановні колеги, також у нас є відеозвернення до Верховної Ради України від Президента Європейського парламенту вельмишановної пані Роберти Метсоли, також від Маршалка Сейму Республіки Польща вельмишановної пані Ельжбети Вітек, а також від Маршалка Сенату Республіки Польща вельмишановного пана Томаша Гродського. Тому, шановні колеги, прошу продемонструвати. Давайте подякуємо ще раз вельмишановним гостям за участь у пленарному засіданні Верховної Ради України за тверду і непорушну підтримку України. (Оплески) Шановні колеги, переходимо до роботи. Сьогодні у нас також дні народження наших колег народних депутатів Юлії Юріївни Овчинникової, Дмитра Олександровича Гуріна, Максима Ігоровича Пашковського. Давайте також привітаємо їх. Шановні колеги, перелік питань, який був попередньо узгоджений з Погоджувальною радою, вам надано. Відповідно до статті 28 Регламенту Верховної Ради України я пропоную провести сигнальне голосування для прогнозування результатів голосування питань порядку денного. народні депутати, прошу зайняти свої місця і взяти участь у сигнальному голосуванні, натиснути на кнопку "за". Шановні колеги, готові до сигнального голосування? Шановні колеги, прошу взяти участь у сигнальному голосуванні. залі 335 народних депутатів. Тому, шановні народні депутати, переходимо до розгляду питань сьогоднішнього порядку денного. Я хочу нагадати, що весь порядок денний був пропрацьований Погоджувальною радою, тому ми домовляємося, що деякі питання ми голосуємо, як ми і домовлялися, консенсусно – включення, за основу і в цілому, а деякі питання ми голосуємо за включення і за основу. Тому, шановні колеги, почнемо. Я ставлю на голосування проект Постанови про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейської комісії, Європейського парламенту і інших міжнародних організацій та їх парламентських асамблей, парламентів та урядів держав-членів Європейського Союзу та НАТО, парламентів та урядів демократичних держав світу щодо необхідності вжиття додаткових спільних заходів з метою припинення агресії російської федерації проти України та запобігання розширенню цієї агресії на інші країни на інші країни Європи (реєстраційний № 7188). Я ставлю пропозицію: включити до порядку денного сесії та прийняти в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками (проект Постанови реєстраційний номер 7188). Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За – 353 Рішення прийнято. Наступний законопроект. Я ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану (реєстраційний номер проекту 7190). Шановні колеги, готові голосувати? 7190. Прошу народних депутатів голосувати.

За – 353 Рішення прийнято. Наступний законопроект. Я ставлю на голосування проект Закону про ратифікацію Гарантійної угоди (Додаткове фінансування для протидії COVID-19 в рамках Проекту доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (реєстраційний номер 0133). Ставлю пропозицію прийняти в цілому за умови надання КМУ додаткових документів. Ставлю пропозицію прийняти в цілому 0133. Шановні колеги, прошу голосувати. За – 361 Рішення прийнято. Шановні колеги, наступне у нас питання – звільнення Міністра аграрної політики та продовольства Лещенка Романа Миколайовича з посади. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України та повноважень Верховної Ради України належить звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України. 23 березня 2022 року відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Лещенко Роман Миколайович подав до Верховної Ради України заяву з проханням прийняти його відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України. Переходимо до прийняття рішення. Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ставлю на голосування пропозицію про звільнення шляхом прийняття відставки Лещенка Романа Миколайовича з посади Міністра аграрної політики та продовольства України за поданою ним заявою про відставку. Прошу народних депутатів голосувати.

За – 321 Рішення прийнято. Тому прошу профільний комітет разом з Апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. Йдемо далі, шановні колеги. Наступний законопроект 7178 – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону 7178. Шановні колеги, прошу голосувати.

За – 337 Рішення прийнято. Шановні колеги, далі у нас ідуть проекти законів 4417, 4417-1, це проекти Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" щодо пенсії в разі втрати годувальника. Я ставлю пропозицію прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету законопроект номер 6417 та необхідними техніко-юридичними поправками до нього. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати, 6417 прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу голосувати.

За – 359 Рішення прийнято. Наступний законопроект 5583. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Це друге читання. Тому я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 5583. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 354 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7179. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб". Я ставлю пропозицію включити його до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками, законопроект 7179. Шановні колеги, прошу голосувати.

За – 363 Рішення прийнято. Законопроект прийнятий в цілому. Я ставлю на голосування наступний законопроект 7182. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками. Це законопроект 7182. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 360 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7181. Це проект Закону України про внесення змін до статті 263 Кримінального кодексу України щодо скасування відповідальності у випадках добровільної здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристрої. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7181. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 358 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7184. Це проект Закону про внесення зміни до Дисциплінарного статуту Національної поліції України щодо присвоєння спеціальних звань поліції під час дії воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7184. Шановні колеги, прошу голосувати.

За – 358 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7186. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7186. Шановні колеги, прошу голосувати.

це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7185. Шановні колеги, голові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати. За – 350 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7185 це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту" щодо забезпечення ефективного функціонування експортно-кредитного агентства Я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 3793. Шановні колеги, прошу голосувати.

За – 353 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7146 – це проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за використання гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7146. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 356 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Ставлю наступний законопроект 7153 – це проект Закону про внесення змін до законів України "Про центральні органи виконавчої влади" та "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7153. Шановні колеги, прошу голосувати.

За – 331 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступний законопроект 7132 – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону 7132. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу народних депутатів проголосувати.

За – 348 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7173 – це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань, пов’язаних із військовополоненими в особливий період. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками проект Закону 7173. Шановні колеги, прошу голосувати.

За – 352 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7180 – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення засад організації та ведення руху опору. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7180. Прошу народних депутатів голосувати.

Наступний законопроект 7189. Це проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними поправками законопроект 7189. Прошу народних депутатів голосувати.

За – 346 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Олександр Сергійович, ми проголосували зараз всі закони, які ми сьогодні поставили за основу і в цілому. Далі в нас буде декілька законів в першому читанні. Олександр Сергійович, будь ласка. Шановні колеги, пропоную доручити Голові Верховної Ради України невідкладно підписати щойно прийняті Верховною Радою законопроекти та негайно направити їх на підпис Президенту. Якщо немає заперечень, я ставлю цю пропозицію на голосування. Мова йде про ті законопроекти, які ми проголосували до цього. Будь ласка, прошу голосувати.

За – 348 Рішення прийнято. Шановні колеги, я відразу, користуючись нагодою. Надійшли заяви народних депутатів України про їх вихід зі складу депутатської фракції «Політична партія «Опозиційна платформа - За життя». Це народні депутати Гнатенко Валерій Сергійович, Кісільов Ігор Петрович, Лукашев Олександр Анатолійович, Мороз Володимир Вікторович та Приходько Наталія Ігорівна. третьої статті 60 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» повідомляю про вихід народних депутатів з фракції. І також повідомляю: відповідно до статті 60 «Регламенту Верховної Ради України» та згідно з поданою заявою повідомляю про вихід народного депутата України

Я ставлю проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки. Це законопроект 7176. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу тільки та відповідно до частини другої статті 116 Регламенту скоротити наполовину строки для подання пропозицій і поправок для підготовки законопроекту до другого читання (7176). Шановні колеги, прошу голосувати. За – 323 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7183. Це проект Закону України про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного, надзвичайного стану. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу та відповідно до частини другої статті 116 Регламенту скоротити наполовину строки для подання пропозицій і поправок для підготовки законопроекту до другого читання (7183). Шановні колеги, прошу голосувати. За – 330 Рішення прийнято. Наступний законопроект 6416. Це проект Закону про внесення змін до пункту 3 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, та із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі. Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу, та відповідно до частини другої статті 116 Регламенту скоротити на половину строки для подання пропозицій і поправок для підготовки законопроекту до другого читання законопроект 6416. Шановні колеги, прошу голосувати. За – 333 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7187 – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо права народного депутата України перебувати на військовій службі за контрактом у складі Збройних Сил України, Сил територіальної оборони Збройних Сил України та добровольчих формувань територіальних громад у період дії воєнного часу). Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно з першою частиною статті 116 Регламенту. Шановні колеги, готові 7187? Прошу народних депутатів голосувати.

За – 347 Рішення прийнято. Наступний законопроект 7192 – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна". Я ставлю пропозицію включити до порядку денного сесії та прийняти за основу, та відповідно до частини другої статті 116 Регламенту скоротити на половину строки для подання пропозицій і поправок для підготовки законопроекту до другого читання законопроект 7192. Шановні колеги, готові голосувати? Прошу голосувати.

За – 349 Рішення прийнято. Шановні колеги, і у нас, оскільки ми тільки що звільнили Міністра аграрної політики, ми переходимо до питання призначення Міністра аграрної політики та продовольства. Відповідно до статей 83, 85, 114 Конституції України за пропозицією депутатської фракції Політичної партії "Слуга народу", до складу якої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 Сольського Миколи Тарасовича Міністром аграрної політики та продовольства України. (Оплески) Шановні колеги, чи є необхідність обговорювати і представляти це питання? Немає. Тому переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статей 85, 114 Конституції України ставлю на голосування пропозицію про призначення Сольського Миколи Тарасовича Міністром аграрної політики та продовольства України. Прошу народних депутатів голосувати.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

Відповідно до пункту першого частини другої статті 81 Конституції України, статті 7 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" народний депутат України Микола Тарасович Сольський написав заяву про складення ним депутатських повноважень у зв’язку з призначенням на посаду члена Кабінету Міністрів України.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

прекрасний народний депутат, реформатор. І бажаємо, щоб те, що ви наприймали тут ви втілили там. (Оплески) Шановні колеги, всі питання, які були заплановані для прийняття сьогодні, розглянуто. Хочу подякувати всім народним депутатам за плідну роботу. Ми не закриваємо наше пленарне засідання. Про час і місце нашого наступного зібрання вам буде повідомлено завчасно. Шановні колеги, з нами правда, з нами Бог! Віримо в Збройні Сили України! Перемога буде за нами! Слава Україні!